Prelazimo na 4. točku dnevnog reda, to je - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 481. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, amandmani zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Ante Zvonimir Golem, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Izvolite.

pripremi i stvori zakonske pretpostavke za izdvajanja financijskog poslovanja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz Državne riznice pred vama se nalazi prijedlog Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju u kojem zakonu se dakle stvaraju sve pravne pretpostavke da bi se sa 01.01.2011. godine fond zdravstva, ovako literarno rečeno, razdvojio od Državne riznice. Ono što je potrebno reći da se uzeo vremenski period od godinu dana kako bi se i druge sve pretpostavke za izdvajanjem, dakle Zdravstvenog zavoda iz Riznice mogle ostvariti, a to su između ostalih i prijedlozi izmjena nekoliko financijskih zakona kao što su Zakon o doprinosima ili Zakon o izvršenju državnog proračuna, a po ovom današnjem prijedlogu ono što smatramo to je da se dosadašnji doprinosi i svi drugi izvori financiranja iz koje se financirala zdravstvena zaštita ovim prijedlogom pretpostavlja da postanu izvori financiranja Zdravstvene riznice, odnosno jednog fonda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Osim navedene izmjene, ovim prijedlogom izmjene i dopuna zakona predviđa se i određene promjene u cilju ujednačavanja prava na području RH pa dozvolite da u nekoliko stvari određene detalje pojasnim. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje za potrebe ostvarivanja zdravstvene zaštite osigurava plaćanje i putnih troškova za sve građane RH koji zdravstvenu zaštitu moraju ostvariti u zdravstvenoj ustanovi koja je više od 30 km udaljena od mjesta stanovanja. Shodno tome, u vremenu koje je bilo prije nas za jedan dio stanovništva, a to se posebice odnosi na stanovništvo na područjima posebne državne skrbi, brdsko planinskim područjima i na otocima, ostvarivala se dakle iznimka gdje se nije računalo granica od 30 km već se računalo praktički od nultog km. Treba znati da se ta odredba kada se unosilo u zakon unosila u kada su na tim područjima većinom, dakle koja su pogođena i ratnim razaranjima, kad se nije moglo na kvalitetan način niti organizirati zdravstvena služba i kada je postojala velika potreba za mobilizacijom, odnosno za traženjem zdravstvenih usluga izvan mjesta stanovanja. Kako je u proteklih dakle 10-ak godina došlo do porasta i kvalitete zdravstvene zaštite u tim područjima i dostupnosti medicinskih usluga, smatramo da bi takvo jedno izuzeće, stekli su se svi preduvjeti, da se ukine. Što znači u prijevodu i dalje ostaje izuzeće za ljude koji idu na dijalizu, ovako narodski, znači oni i dalje imaju pokrivene putne troškove. I dalje imaju pokrivene putne troškove dobrovoljni darivatelji krvi, darivatelji organa. I dalje pravo na naknadu putnih troškova imaju i te kategorije, a ono na što se sada ovaj prijedlog izmjena odnosi, odnosi se praktički na onaj dio, dakle kako sam posebno naveo, a to su osobe s prebivalištem na području posebne državne skrbi, na brdsko-planinskim područjima i na otocima jer ono što je pokazala naša projekcija kvaliteta zdravstvene zaštite na tim područjima ne razlikuje se ni u dobrom ni u lošem od kvalitete zdravstvene zaštite na svim ostalim područjima. Da bih to malo slikovitije prikazao, dakle u slučaju tih proglašenja područja kada je primjerice na šibensko-kninskoj županiji netko iz Tisnog putovao u Šibenik tada se prihvaćala situacija da je to posebno područje i Praći je imao pravo na putne troškove. S druge strane kada je iz Primoštena putovao za Šibenik, on to pravo nije ostvarivao po postojećim odredbama. Ono što treba još posebno naglasiti da time ne osujećujemo mogućnost zdravstvene zaštite, jer sanitetski prijevoz i sve druge odredbe koje su za pružanje zdravstvene zaštite i dalje ostaju na snazi. Ovdje se radi o izuzeću za pokrivanje putnih troškova. Molili smo za hitnost postupka kako bi sukladno i zaključcima ovoga Sabora ove dvije navedene odredbe pogotovo prva koja je predmetom bila zaključka Hrvatskog sabora mogle stupiti na snagu te kako bi se stekli uvjeti za izdvajanje zdravstvenog fonda iz riznice. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo su rasprave po klubovima. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Nedjeljko Strikić. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Evo pred nama se nalazi još jedan zakon koji pridonosi daljnjoj implementaciji zdravstvene reforme u Republici Hrvatskoj koja je započela gotovo prije godinu dana. Naime, ovim zakonom o izmjenama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju sa Konačnim prijedlogom zakona definiramo vrijeme izlaska HZZO-a u ovom trenutku jedinog osiguravajućeg društva iz državne riznice. Ujedno ovim zakonom donosimo i nekoliko izmjena o korištenju prava na zdravstvenu zaštitu kao što je rekao državni tajnik. Ali ovim prijedlogom zakona određujemo, odnosno potvrđujemo izvore financiranja ili prihode obaveznog zdravstvenog osiguranja. Pa tako najvažniji izvor financiranja zavoda i dalje ostaje doprinos osiguranika, doprinosi poslodavaca, doprinosi za nezaposlene, doprinosi drugih obveznika plaćan doprinos utvrđenih ovim i drugim zakonskim aktima. Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, prihodi iz državnog proračuna koji do sada nisu bili uplaćivani u HZZO koji će biti uplaćeni u riznicu, zatim tu su prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja. Naime, dopunsko zdravstveno osiguranje do početka reforme u Republici Hrvatskoj koristilo je veoma mali broj građana, a da istaknemo da u Republici Sloveniji 92% građana koristi dopunsko zdravstveno osiguranje i trend u ovoj godini u Republici Hrvatskoj je znatno bolji. Zatim tu je važno istaknuti da u financiranju zavoda 32% ukupnog prigoda od posebnog poreza na duhanske proizvode ići će u zavod. U ovom trenutku je to HZZO. I još su prihod obaveznog osiguranje i od automobilske odgovornosti. se sa svoje rasprave u ime kluba HDZ-a osvrnuti samo na dva izvor prihoda, a to je prihod od poreza na duhanske proizvode u visini od 32% ukupnog prihoda. u puno navrata i rasprava u ovom Visokom domu istaknuto je koliki su ukupni troškovi liječenja bolesnika koje su bolesti nastale uslijed štetnih utjecaja duhanskih proizvoda. Tu prvenstven o mislimo na kardiovaskularne bolesti, maligne bolesti, raka pluća i bronha. Pa procjena Ministarstva zdravstva ukupno liječenje takvih bolesnika u jednoj godini gotovo košta 3 milijarde kuna. I zato je vrlo značajno da ovaj dio prihoda iz duhanskih proizvoda koji će biti uprihodovan i u proračun Republike Hrvatske bude izdvojen iz riznici, odnosno bude na posebnom računu zavoda. Daljnja veoma bitna stavka to je 7% koje se izdvaja od osiguranja od automobilske odgovornosti, jer svjedoci smo da kao što je danas Marić govorio o bankama, tako je osiguravajućim društvima od automobilske nezgode, većina koji su otvoreni i koji su u privatnom sektoru postali su jako, jako bogati vlasnici, a liječenje bolesnika koji su nastradali u prometnim nesrećama bili su na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. I sada ovih 7% koji će se uplaćivati i to je precizno rečeno da se moraju uplaćivati do 10. u mjesecu za svaki protekli mjesec. I ovdje što je bitno napomenuti da se ovim konačnim prijedlogom zakona i određuje vrijeme kada zavoda dobija posebni račun, to je 180 dana od dana stupanja zakona na snagu, a isto tako da sa 1. 1. 2011. godine izlazi definitivno iz riznice. Kada sam spomenuo na početku da je ovo daljnji korak u provođenju reforme zdravstva, ja ovdje moram reći o dosadašnjem tijeku reforme koji je sastavni dio i ovaj konačni zakon kojega danas usvajamo. Naime, u godini dana provođenja reforme, zaista moram izraziti zadovoljstvo učincima reforme na cjelokupni zdravstveni sustav, a samim time i na poboljšanje zdravstvene usluge našim građanima. Ovo ne kažem kao promatrač reforme, nego kao aktivni sudionik koji je osjetio i na terenu naime već desetak godina sudjelujem na ovaj ili onaj način u kreiranju bolničkog sustava u Karlovačkoj županiji i ovdje jasno i nedvosmisleno, objektivno i realno na temelju pokazatelja mogu reći da hrvatski bolnički sustav od '90.-e godine nikada nije bio stabilniji kako financijski, a isto tako i kadrovski. A to ću potkrijepiti sa nekoliko činjenica. U prvom redu kada sam rekao financijski dugovi bolnica, mi znamo da do prije godinu i pol dana sve bolnice u Republici Hrvatskoj mjesečno su generirale dug od gotovo 200 milijuna kuna. Sada u ovom trenutku ili već godinu i pol, iznimka su bolnice u Republici Hrvatskoj koje su svoja dugovanja povećala. I sa 31. 12. uvjeren sam i nedavno na sastanku Udruge poslodavaca u zdravstvu koji je to potvrdio, vrlo mali broj bolnica će biti sa negativnim poslovanje u tekućoj godini. Znači da su prihodi i rashodi bolnica uravnoteženi, a nije došlo do smanjenja zdravstvene zaštite pučanstva što je vrlo bitno. Tu bih napomenuo i liste čekanja, centralno naručivanje, informatizacija bolničkog sustava koja ide zaista i da ćemo u 6. mjeseca sa informatizacijom primarne zdravstvene zaštite imati i informatizaciju bolničkog sustava u visokom stupnju. Ulazak novih zdravstvenih djelatnika u sustav, pa ovih dana čitam u medijima da je u zdravstvu zaposleno 2 tisuće ljudi. Istovremeno kada je ministar donio naputak o daljnjem nezapošljavanje, a ne zdravstvenih radnika i svi koji radimo u sustavu tako smo ga i protumačili, osim onih koji su zlonamjerni. I ja ću reći za moju bolnicu, nikada u mojoj bolnici više liječnika nije radilo nego sada. I tako je u većini hrvatskih bolnica. I tako da podatak koji se pokušava ovih dana plasirati o zabrani zapošljavanja zdravstvenih djelatnika, zaista nije točan i zlonamjeran je. Naravno da ovdje treba napomenuti da u sklopu povećanja standarda u Republici Hrvatskoj zdravstvenog standarda, moram vam reći reforma hitne medicinske pomoći, evo i rasprava koji je bio od saborskih zastupnika, a svi su bili pozvani u Akademiji znanosti i umjetnosti koja je dobila pozitivnu ocjenu i sa tom reformom doći će se za dvije godine do toga pravilo pravilo zlatnog standarda jednog sada unutar kojeg moraju svi unesrećeni biti preveženi u bolnicu zadovoljiti Republika Hrvatska. To su pozitivni pomaci reforme zdravstva kojeg je sastavni dio i ovaj zakon. I na kraju, reći ću nešto ovo što je rekao i državni tajnik, izmjena članka 49. koji govori o ostvarivanju prava osiguranika za naknadu troškova prijevoza ako je radi korištenja zdravstvene zaštite upućen izvan mjesta stanovanja. Naime, osigurana osoba ima pravo na zdravstvenu zaštitu izvan mjesta stanovanja i plaćanje troškova prijevoza, ako je udaljenost druge zdravstvene ustanove veća od 30 Ali ovdje je nešto drugo vrlo bitno napomenuti da, opet ću reći, ljudi koji rade na terenu, to su zdravstveni djelatnici, a s njima zajedno žive i naši stanovnici i bolesnici, da se ovom uredbom uvodi dosta reda u odlazak u druge gradove, u druga mjesta, na samoinicijativno liječenje. U Republici Hrvatskoj dozvoljeno je svakome da se liječi gdje tko to želi, ali zdravstveni sustav je razvio takovu mrežu zdravstvenih ustanova koja omogućava zdravstvene zaštite na svem teritoriju Republike Hrvatske. I ako netko traži uslugu ne može mu bit pružena u jednom gradu, ako je to manji grad, tada će bit upućen od njegovog liječnika u najbližu zdravstvenu ustanovu, jednako kvalitetnu koja može pružit zdravstvenu uslugu. I za taj dio će dobit putne troškove ako je udaljenost veća od 30 km. Ali što se nama prije dešavalo, da je pacijent došao liječniku i rekao ja želim ići u Dubravu, želim ići u Šibenik, želim ići u Zadar i Karlovac i to je sve HZZO plaćao. Ovom uredbom uvodi se zaista reda da i o višem rangu zdravstvenih ustanova odlučuje onaj tko je stručan, a to je liječnik. I zato klub HDZ-a apsolutno će podržat donošenje ovog zakona. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba HNS-a uvažena zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Na samom početku reći ću da će zastupnici kluba HNS-a odbiti prijedlog ovog zakona, a eto obrazložit ću i zašto. Po mom dubokom uvjerenju i uvjerenju svih zastupnika u klub HNS-a ovaj prijedlog zakona predstavlja dodatno osiromašenje naših građana, odnosno jednog velikog dijela našeg građanstva. Naime, u godini kada do kraja ove godine očekujemo 50 tisuća nezaposlenih ljudi, dakle ta spirala nezaposlenosti se ubrzava, mi mislimo da će zdravlje naše nacije biti pogoršano. Dakle, ti ljudi ostat će bez plaće i bez financijskih primanja. Za mnoge dakle slijedi sutrašnjica sa manje financijskih sredstava i više boleština. U takvoj dakle situaciji Vlada predlaže zakon koji u svojem 1. članku predlaže brisanje stavka 4. u članku 49. važećeg zakona koji je žiteljima otoka, brdsko-planinskih područja i područja posebne državne skrbi osigruavao naknadu troškova prijevoza u slučaju korištenje zdravstvene zaštite izvan mjesta prebivališta, odnosno boravka. Da li je trenutak da te ljude prikratimo u njihovim dosadašnjim pravima? Mislim da nije i da nije ušteda od 16,5 milijuna kuna, koja je posljedica ovakvih brisanja prava, stavka koja se trebala i morala iznaći na nekim drugim područjima, a ne ukidanjem spomenutih prava u današnje vrijeme krize i besparice. Po meni, ako želimo biti socijalno osjetljiva zemlja treba uvesti materijalni status osiguranika kao jedini kriterij koji će reći da li osiguranik može ili ne može koristiti pravo na naknadu troškova prijevoza. Evo, ja neću o ovom kratkom prijedlogu zakona više govoriti jer smo to čuli u uvodnom izlaganju gospodina tajnika, ali bih se osvrnula još na članak 3. stavak 3. koji govori: "stope doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a prema podacima zavoda utvrđuju se na način da se očekivanim prihodima od doprinosa i drugim prihodima pokriju očekivani izdaci." Ja molim gospodina državnog tajnika da nam pojasni ovaj stavak. Pitam da li to znači uvođenje plivajućih stopa? Ako da, za koje doprinose će se one uvesti, tko će ih predlagati, a tko donositi? Zahvaljujem. Onda je na redu uvaženi zastupnik Stjepan Kundić. Izvolite. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče. Tajniče, kolegice i kolege. Postavit ću si najprije pitanje zašto je potrebno izmijeniti i dopuniti Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju. 15. prosinca 2008. godine u Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Hrvatski sabor je zadužio Vladu da u roku od jedne godine stvori zakonske pretpostavke za izdvajanje financijskog poslovanja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i sustava Državne riznice odnosno proračuna. I kao što je bilo rečeno, navedena odredba stupila bi na snagu 1. siječnja 2011. godine. Na Odboru za zdravstvo i socijalnu skrb upozoreno je da za funkcioniranje tako izdvojenog zakona potrebno je izmijeniti niz drugih zakonskih propisa kojima se utvrđuju osnovice i stope, način obračuna i rokovi plaćanja te obveznici obračunavanja i plaćeni doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje. Nadalje je važno odrediti tko je obveznik prikupljanja doprinosa i koji su važni postupci za osiguranje naplate doprinosa, imajući u vidu da reforma zdravstvenog sustava i racionalizacija koja se provodi ne može u cijelosti nadoknaditi porast troškova u zdravstvu i očekivani pad doprinosa i prihoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Također je istaknuto da se mogući gubitak Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje nadoknađuje iz sredstava državnog proračuna, budući da je osnivač zavoda Republika Hrvatska. Pravo na naknadu troškova prijevoza neovisno o udaljenosti mjesta ugovorene zdravstvene ustanove ima osigurana osoba, znači prvo do 18. godine života, drugo osoba upućena na liječenje u inozemstvo sukladno općem aktu zavoda, treće osigurana osoba darivatelj organa, tkiva ili stanica četvrto, osigurana osoba koja hemodijalizu koristi kao kronični bubrežni bolesnik. Do sada kao što smo čuli bilo je iznimaka, tj. da neovisno o udaljenosti pravo na naknadu troškova prijevoza ostvaruje osigurana osoba sa prebivalištem, odnosno boravkom na otoku i Zakonom o područjima posebne državne skrbi. Ovim se zakonom ukidaju te povlastice uz obrazloženje. Naime, navedene iznimke uvedene su kao što je rekao kolega Strikić za vrijeme i nakon Domovinskog rata kad nije bilo moguće ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu u tim područjima. Uslijed postignutog ravnomjernijeg regionalnog razvoja sada je moguće ostvarivanje opsega i kvalitete zdravstvene zaštite kao i u ostalim područjima. Ali na kraju moram istaknuti jednu vrlo važnu stvar koju je naglasio Odbor za zdravstvo. Upozoreno je da se kroz sustav socijalne skrbi vrate troškovi prijevoza u pojedinim područjima u kojima je udaljenost zdravstvene ustanove manja od 30 km od mjesta prebivališta za one osiguranike lošijeg materijalnog statusa. Hrvatska demokratska zajednica će podržati predloženi zakon. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolege i kolegice. bila u obvezi u roku od jedne godine stvoriti zakonske pretpostavke kako bi se financijsko poslovanje Zavoda za zdravstveno osiguranje izdvojilo iz sustava državne riznice, odnosno proračuna. Svrha ovih izmjena je stvaranje osnove za postizanje ušteda sa osnova ukidanja iznimke, a uštede se kreću oko 16 i pol milijuna kuna. Nisam se odlučila na ispravak netočnog navoda kolegici koja je govorila u ime kluba HNS-a. Ali ovim prijedlogom trebamo to kazati glasno zakona se ukida iznimka kojim se uređuje da osobe sa prebivalištem, odnosno boravkom na otocima, brdsko-planinskim područjima i područjima od posebne državne skrbi pod jednakim uvjetima ostvaruju pravo na naknadu troškova prijevoza kao i druge osigurane osobe. Pravo na naknadu troškova prijevoza i ove osigurane osobe ostvaruju na zdravstvenu zaštitu i koriste je zapravo u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi kod ugovornog doktora privatne prakse ili isporučitelja pomagala u mjestu koje je udaljeno više od 30 km od mjesta prebivališta ili boravka jer tu istu uslugu nisu u mogućnosti ostvariti negdje bliže svom mjestu stanovanja. Državni tajnik nam je jasno kazao, pa evo nije zgorega još jedanputa ponoviti da odredba koja osigurava ovo pravo neovisno o rečenoj udaljenosti ostaje djeci, odnosno osobama do navršene 18 godine života, osiguranim osobama upućenima na liječenje u inozemstvo ali po aktima zavoda. Zatim, darivateljima organa, tkiva ili stanica i osobama koje koriste hemodijalizu kao kronični bubrežni bolesnici. Očekuje se da će se izdaci pokrivati stopama doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, a posebno je uređeno da se iznos od 32% od ukupnog prihoda od poreza za duhanske prerađevine doznačuje iz državnog proračuna na račun zavoda kao što je i obveza društava za osiguranje da sredstva u visini od 7% uplaćene funkcionalne premije osiguranja od obveznog zdravstvenog osiguranja odnosno od automobilske odgovornosti. Ova sredstva su prihodi zavoda i ta odredba bi stupila na snagu 1. siječnja 2011. godine. Konačni prijedlog ovog zakona je još jedan doprinos kvalitetnoj reformi sustava zdravstva, stoga ću ga podržati. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ja dolazim iz Primorsko-goranske županije i oni koji znaju kako izgleda život na pojedinim udaljenim otocima znaju da ovo što danas raspravljamo ne drži vodu. Da bi netko iz otoka Unije ili ne znam Suska došao do Rijeke on mora putovati praktično cijeli dan, vjerujte cijeli dan. Najprije ide brodom na Lošinj, onda ide autobusom, pa ide trajektom, pa ide autobusom. Prema tome, taj ima potrebu i da spava u Rijeci, a kamoli da mu se ne bi platili putni troškovi. Ja sam zalažući se za moje otočane obratio se prije šest mjeseci ministru i upozorio sam ga na jednu nelogičnost. Upozorio sam ga da recimo sa otoka Cresa, grada Cresa kad roditelji vode svoje dijete pedijatru na Lošinj ili kad žena odlazi ginekologu na Lošinj radi se o 50 i nešto kilometara, radi se o uslugama. Kakvim? Primarne prakse. Nitko ne piše uputnice i dakako ministar mi odgovara. Kad tražim zaštitu za te ljude on mi kaže kako se u konkretnom slučaju radi o korištenju primarne zdravstvene zaštite nema pravne osnove za priznavanje prava na naknadu troškova prijevoza niti se u tu svrhu može izdati putni nalog. Prema tome, i sada je bilo nelogičnosti, i sada je bilo izrazito štetnih odluka na teret naših otočana i zato moram priznati da sa ovim novim prijedlogom ne možemo nikako se složiti. Kolegice i kolege, čuli smo da je osnovni argument danas zašto idemo u ovom pravcu je taj jer se znatno popravila situacija na otocima glede pružanja zdravstvenih usluga. Ako je i tako, onda neće ni biti potrebe da se putuje prema Rijeci ili negdje drugdje. Ali nije tako. I dalje postoji žestoka potreba da se odlazi u druge centre i da ti jadni ljudi koji putuju po cijeli božji dan dođu do specijalističkog pregleda. Spominje se ušteda. Ja jesam uvijek za racionalizaciju, uvijek. Ali ušteda od 16 milijuna kuna, a za 10 minuta ćemo raspravljati o jednom nizu zakona vezanih uz naše misije, vojne misije po svijetu. Za njih izdvajamo u ovoj godini 333 milijuna kuna. Planiramo da za dvije godine povećamo taj iznos na 470 milijuna kuna, dvanaestu povećamo na 490 milijuna kuna, a ovdje se radi o pitanju života i smrti naših građana i tu štedimo i pokušavamo uštedjeti nekakvih 16 milijuna kuna. Nije to nekakvih, to je veliki novac. Ali kad ga usporedim sa drugim stavkama gdje uistinu možemo štedjeti, gdje nas svijet svakako će razumjeti da mi ne moramo se takmičiti sa velikim državama glede broja vojnika, glede troškova, glede svega ostaloga. Tu moramo pokušati uštedjeti, a građanima pokušati dati optimalne mogućnosti liječenja. Ovo svakako nije optimalno rješenje. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** I imamo još jednog za pojedinačnu raspravu. Uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pridružio bih se svim onim kolegama koji su upozoravali na nelogičnost ovakvog rješenja, što se tiče dakle pacijenata koji sa otoka putuju na na mjesta gdje trebaju koristiti zdravstvene usluge, i de facto su stavljeni u istu situaciju, u istu ravan kao i oni sa kopna. Mislim da je potpuno suprotno zakonima zdravog razuma i fizike izjednačavati udaljenosti na kopnu, sa udaljenostima s otoka, odnosno morskim vis a vis putnih troškova i vis a vis putovanja i svega drugoga. Jer naime, vrlo jednostavno, 11 milja koliko ima od Splita do Supetra se prijeđe za sat vremena trajektom, a autom se otprilike toliko prijeđe autobusom 60, 70 ili 80 kilometara. Prema tome, mislim da je puno pravednije rješenje, gospodin državni tajnik je naveo recimo primjerice mjesto Tisno, ali Tisno je povezano mostom sa kopnom. Prema tome ne može ga se u tom smislu putovanja smatrati otočnim mjestom. Dakle potpuno je suprotno zakonima fizike, zakonima zdravog razuma da se obračunavaju kilometri, putovanja s otoka na kopno tako da se gleda zračna linija. I predlažem gospodine državni tajniče da se dakle taj dio jednostavno izbriše iz zakona ili da se pobroje sva otočna mjesta u kojima bi se dakle ostvarivalo pravo na putne putne troškove, jer njih nema puno i nema ni tamo stanovnika puno. Također argument koji je bio da su mnoge stvari za otočane već osigurane na otoku, to je upravo suprotan argument ovome što ste rekli za štednju, jer ukoliko će onda će još manje ljudi putovati, pa je i samim tim ušteđeno na putnim troškovima. Prema tome, molim vas da ovu odredbu o mjestima na otoku koji nisu premošteni, pa onda to Tisno i ne bi ušlo u ovu skupinu izbrišete iz zakona. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Imamo jednu repliku. Hvala. A to je uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Bauk, ja se zahvaljujem na vašoj raspravi i podsjetili ste me na nešto što smatram da treba dodati na ovo što ste upravo rekli. Naime, i ovdje raspravljamo i uvijek se pozivamo na nekakve EU pravila, a na potrebu da se ne subvencionira ovo, ono, itd. Međutim, u Europskoj uniji postoje tzv. periferna područja ili područja gdje građani žive u ekstremnim uvjetima. Europska unija poznaje i prepoznaje takva područja, a naši otoci jesu takva područja. Prema tome, ovdje imamo čak velim iza nas i europsku legislativu i mogućnost da se takvim stanovnicima, tim područjima zaista pomogne. I umjesto da koristimo to, umjesto da sutra tražimo na koncu od Europske unije da nam pomogne u svim tim stavkama i da se naši otočani tamo i zadrže itd., mi u biti evo ovdje režemo granu koja u biti bi omogućila sutra bolji život, kvalitetniji život. Zato vam se zahvaljujem na tome i podsjetili ste me na to da bi upravo se mogli pozivati, i pozivam na europsku legislativu, europsku tradiciju itd., mogli stanovnicima perifernih područja, područja koje oni nazivaju obično ne znam područja gdje građani žive u ekstremnim uvjetima, svakako zaslužuju ovakvu pomoć. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Želim samo reći da sam vas pustio da govorite zbog toga što je to zaista vrlo bitna tema, pogotovo za taj dio ljudi koji je na otoku. Ali po našem Poslovniku nema dodati, nego replika. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ja ću se truditi da budem u okviru Poslovnika. Dakle, još jednom ću ponoviti, a ne dodati, da stavljanje otoka u kategoriju putnih troškova, izjednačiti ih sa kopnom je potpuno nepravedno. Naime, uzet ću primjer grada Trogira gdje se dio grada Trogira otok Čiovo, koji se, dakle on bi po sadašnjem zakonu imao pravo na putne troškove, to je nepotrebno. Čiovo ima most, i apsolutno je u istoj ravni kao i mjesta na kopnu. Ali recimo Drvenik, razumije./… ide dva puta tjedno, ili Šolta gdje trajekt ide tri puta dnevno koji su bliže Splitu, dakle negdje 10-ak kilometara zračne linije, su u puno težoj situaciji nego netko tko je 45 kilometara kopnom od Splita, i puno je lakše doći u Split, nego ljudima sa Šolte i Drvenika. Prema tome, apsolutno je potrebno ovo ovo rješenje kakvo je sada, dakle ne stavljati otoke u šestar da se udaljenost gleda po zračnoj liniji. To je potpuno nepravedno. I još jednom vas molim državni tajniče da to izbacite iz ovoga zakona i neka ministar onda propiše koja mjesta na otocima imaju pravo na putne troškove. Zahvaljujem. Zahvaljujem. U ime Vlade, predlagatelja, uvaženi Ante Zvonimir Golem, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo zahvaljujem se na vašoj diskusiji, pa bi očigledno tu je bilo možda malo nespretnosti u predstavljanju ili možda nije razumijevanje, pa ću ja malo pojasniti, a time dati i odgovore na neka od pitanja. Možda da kažem samo ono pitanje da li se radi o plivajućim ili neplivajućima stopama doprinosa. Treba jasnim glasom reći da ovaj zakon je postavio osnove, da će doprinose rješavati Zakon o doprinosima, bez obzira što je to prihod ovoga, a da smo zato stavili jasno i glasno da mi moramo biti svjesni da kada riznica, dakle zdravstvena kad se stvori, kad se stvori taj zdravstveni fond da će on isto tako dakle morati imati uravnotežene prihode i rashode i zato smo to ovdje naveli, jer u protivnom svi znamo šta će se događati. Da li će se stvoriti opet preduvjeti da se jednog dana zbog određenih problema fond vraća u riznicu ili ne vraća u riznicu kao što je to već bilo. Drugu stvar koju bih htio reći je slijedeće. Dakle tu je navođeno više primjera, ja bih možda probao to malo slikovitije dokazati, možda sam čak i kolegi, ako jesam, ja se ispričavam ako se nismo razumjeli, gospodinu zastupniku rekao možda pogrešnu informaciju. Dakle ne, nije šestar u pitanju, tu sam kad smo porazgovarali maloprije možda pogrešno nešto iznio, dakle o čemu se radi. I dalje stoji apsolutno pravo 30 kilometara. Što bi to značilo u praksi. To bi značilo u praksi prvo većina otoka je već obuhvaćena tim pravom. Recimo prvo već stanovnici Hvara su obuhvaćeni tim pravom, jer ne mjerimo isto tako 30 kilometara, ne mjerimo od obale do obale. Znači kad čovjek izvan svog mjesta, čak i određeni, ako bi možda to na takav jedan slikovit način prikazivali, ja sad ne mogu napamet govoriti, jer nisam tu izmjeru radio, da li je to ali bez brige. Da liječnici primarne koji upućuju ljude znaju itekako dobro koja je to razdaljina. Treća stvar koju treba reći, evo i sam gospodin Dorić zastupnik je rekao da je Lošinj, Cres, da je to razdaljina 50 kilometara. Kad bi se riješila ova određena pravilnost na koju je ukazao već i ti znači ne potpadaju pod ova izuzeća. Odgovor za Susak recimo je isto tako. Sad sam pokušao na brzinu sa GPS-om izmjeriti, opet je preko 30 I tako da ono što mi želimo reći je s naše strane, dakle nije se to radilo kad se ticalo otoka, to mi možemo danas govoriti da li je otok Čiovo ili otok Čiovo nije …/Govornik se Dakle brod vozi do Trogira, nakon toga od Trogira do Splita. Ja ću vam reći čini mi se da je 20 i nešto kilometara Trogir-Split. Da još kad se ovo pribroji opet prolazi preko 30 kilometara. A s druge strane, ono što treba reći i treba tu biti jasan, dakle ta prava određena su možda bila krivo postavljena jer nitko me ne može uvjeriti da u Hrvatskom zagorju recimo u Bedekovčini nema onih kojima bi ta prava itekako bilo potrebno da ostvari svoju zdravstvenu zaštitu u Krapini ili u bolnici u Zaboku. Isto tako da ne može me nitko uvjeriti da recimo u Hrženici ili Hrastovljanu nitko nema to pravo, a oni na ta izuzeća nisu imala. To su mjesta, ja ću vam reći, to su vam mjesta u radijusu ako ćemo reći ili cestovno 10-ak, 12-ak, 15-ak km, a ili preko Dravskog mosta od Čakovca ova su opet udaljena od Krapine. Prema tome, ono što mi želimo reći je u dijelu da mi za naše osiguranike, za građane RH kojima kojima osiguravamo kada dolazi jer tu se kaže život i smrt građana malo je teška kategorija jer mi osiguravamo osim hitne medicinske pomoći, osiguravamo i sanitetski prijevoz za one za koje je to potrebno i to se plaća. I isto tako kada je to preko 30 km gdje smo stavili granicu, osiguravamo putne naloge, a ono što mi ovdje u ovom prijedlogu dakle smo išli, išli smo ako ćemo baš postaviti na taj način to izjednačavati na prava koja imaju jednaka jer vjerujem evo povadili smo samo neke čisto koje su nama blizu pa ćemo reći da netko od Klane do Rijeke od 27 km ima pravo, od Lovrana do Rijeke nema pravo, od Tenje do Osijeka 8 km ima pravo, od Bizovca do Osijeka 20 km nema pravo ili recimo od Perušića do Gospića 10 km ima pravo, a od Sv. Križa Brdovečkog do Zaprešića Prema tome, smatramo da u ovom dijelu, bar što se tiče sustava zdravstva, na ovakav jedan način će svi građani Hrvatske ostvarivati jednaka prava, a da ni na koji način im neće biti ukinuta čak niti prava na otocima. Hvala lijepo. Hvala. Imamo ispravak navoda, uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Ispravio bih samo navod u zadnjoj rečenici, dakle da će svi građani ostvarivati jednaka prava. Taj navod nije točan isključivo zbog toga što smatram da ne možete udaljenosti morske uspoređivati sa kopnenim udaljenostima i izjednačavati ih. To nije pravedno, a ne ulazim u to dakle da li su neka područja na kopnu morala biti izuzeta ili nisu, što ste spomenuli 8 ili 20 km. To podržavam taj dio. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.